Sad idemo - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.855. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra pomorska, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić. Izvolite kolega Zdenko (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Važećim zakonom o poštanskim uslugama financiranje obveza obavljanja univerzalne usluge u RH uređeno je putem kompenzacijskog fonda pri HACOM-u. Prihode koje čine doprinosi davatelja zamjenskih poštanskih usluga

nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne usluge a to je u našem slučaju Hrvatska pošta d.d. Budući da se najveći dio iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje u 2014.godini za prethodnu kalendarsku godinu morao podmiriti iz sredstava državnog proračuna, a s obzirom na gospodarsku situaciju u kojoj se nalaze davatelji zamjenskih poštanskih usluga. Poteškoće uz koje je naplaćen najveći dio doprinosa u kompenzacijski kompenzacijski fond očekivani trend daljnjeg smanjenja iznosa doprinosa obveznika uplate, doprinosa u kompenzacijski fond te troškove upravljanja tim fondom. Ovim se zakonom predlaže ukinuti kompenzacijski fond kao jedan od mehanizama za financiranje naknade za obavljanje univerzalne usluge pod nekomercijalnim uvjetima. Također se usklađuje naziv nadležnog nacionalnog regulatornog tijela sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama kojim je HACOM osnovan dodatno se preciziraju pojedine odredbe koje doprinose, koje prinose većoj transparentnosti rada HACOM-a te nomotehnički uređuje odredbe Zakona o poštanskim uslugama u provedbi kojih su uočeni određeni nedostaci. Donošenje ovog zakona napušta se dosadašnja kombinacija mehanizma osiguranja naknade nepravednog financijskog opterećenja istodobno i iz kompenzacijskog fonda i iz sredstava državnog proračuna, a čime se pojednostavljuje cijeli postupak dodjele naknade za obavljanje univerzalne usluge pod nekomercijalnim uvjetima što je u skladu s direktivom poštanskih usluga prema kojoj države članice EU naknadu nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne usluge mogu osigurati i samo iz javnih sredstava dakle iz sredstava državnog proračuna. Predlaže se zatim stupanje na snagu ovog zakona prvog dana od objave u Narodnim novinama prije proteka sedmodnevnog vakacijskog razdoblja. na podnošenje zahtjeva za naknadu nepravednog financijskog opterećenja najkasnije do 30.lipnja tekuće godine koji se rok ovim zakonom predlaže produljiti za mjesec dana zbog potrebe izrade izvješća na kojima se temelji taj zahtjev a kako bi se osiguralo da se postupak izračuna neto troška što predstavlja nepravedno financijsko opterećenje te ostvarivanja prava na naknadu utvrđenoga nepravedno financijskog opterećenja koja će se isplatiti davatelju univerzalne usluge u 2015.godini provede putem odredaba ovog zakona. Predlaže se daj ovaj zakon stupi na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novina. U protivnom prolongiranje predloženog roka stupanja na snagu ovog zakona znači li bi i ponovno aktiviranje kompenzacijskog fonda prema važećem zakonu. Učinak ukidanja kompenzacijskog fonda a što je osnovna svrha ovoga zakona. U tom bi slučaju bio moguć tek u 2016.godini. Stoga se navedeno smatra osobito opravdanim razlogom za stupanje na snagu ovog zakona prije proteka sedmodnevnog vakacijskog razdoblja. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zamjeniče. Kada govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama moramo se osvrnuti na sveopće stanje u Hrvatskim poštama, vrijeme i poteze koje je vukla ova Vlada u protekle tri godine kao i neke aktualne događaje koje utječu na cjelokupno tržište poštanskih usluga u RH kao i to kao i to što nude ponuđene izmjene i dopune ovog zakona za sveukupni život u RH vrlo važnog Zakona o poštanskim uslugama. Područje poštanskih usluga uređeno je Zakonom o poštanskim uslugama koji je zadnji put mijenjan 2013.godine, kada se izmjenama primjenjivalo i direktive koje se danas spominju. Znači ono što znamo danas znali smo i u 12.mjesecu 2013.godine, nije se u proteklih godinu i pol dana ništa specijalno desilo, nisu se mijenjale nikakve direktive. Znači da je ova Vlada poznatim načinom pokušaja i pogrešaka jednostavno priznala ovim izmjenama zakona da ne zna i da mnogim izmjenama zakona jednostavno poravnava greške koje su nastale iz prošlih donesenih zakona. Što je osnova izmjena ovog zakona? brišu se odredbe o osnivanju kompenzacijskog fonda i utvrđivanju doprinosa koje mora uplaćivati davatelj univerzalne usluge i davatelji zamjenskih poštanskih usluga, članak 51. Zakona o poštanskim uslugama u svrhu pojednostavljenja mehanizma financiranje naknade za obavljanje univerzalne usluge pod nekomercijalnim uvjetima, a u skladu s odredbama Direktive s poštanskim uslugama. Naime, odredba članka 7.stavka 3. Direktive o poštanskim uslugama propisuje da naknadu nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne usluge države članice EU mogu osigurati samo iz javnih sredstava, dakle iz sredstava državnog proračuna. čemu se radi? Jedini davatelj univerzalne usluge u RH jesu Hrvatske pošte koje to pravo imaju temeljem zakona na 15 godina, znači jedan svojevrsni monopol 15 godina. Vlast je eksperimentirala kompenzacijskim fondom u koje uplate trebaju razmjerno svom udjelu i prihodima uplaćivati davatelji zamjenske usluge, navedeni u ovoj tablici od City expressa, Tiska pa nadalje. Na osnovu iskustva vidljivo je da su sredstva u fondu nedostajuća gotovo minimalna, da se namiri sveukupni trošak univerzalne usluge. kompenzacijski fond za 2013.godinu iznosi je prema podacima ukupno 4 milijuna i 625 tisuća kuna od čega najviše sudjeluje City express sa 4 milijuna i 328 tisuća kuna, ostali manji operateri bili su zaista u malim gotovo zanemarivim iznosima. Univerzalna usluga podrazumijeva zakonsku obvezu i pravo jedinog davatelja univerzalne poštanske usluge koja nosi sa sobom veliki trošak koji konkurencija nema. Hrvatska pošta mora imati 942 poštanska ureda minimalno, mora dostavljati pisma u svaki kutak RH to je 1700 ruralnih rajona, svakodnevno mora prazniti 5 tisuća poštanskih kovčežića, a usluga koja se pruža građanima mora biti propisane kvalitete i u pogledu rokova uručenja i tako sljedećih 15-ak godina. Na univerzalne uslugu operater Hrvatska pošta ne mora obračunavati PDV, a radi se o tržišnoj usluzi na koju se plaća PDV i to je najveći problem, najveći kamen smutnje prema ostalim operaterima. Pošta jednostavno može biti jeftinija. Da bi mogli funkcionirati u Hrvatskoj pošti u 2013.i pružiti uslugu za ovu univerzalne uslugu isplaćeno je iz državnog proračuna 87 milijuna i 752 tisuće kuna plus sredstva Kompenzacijskog fonda. Ukupni trošak 94 milijuna i 383 tisuće kuna. Nakon problem u koji su upali neki operateri zamjenskih usluga prije svega City express koji je završio u predstečajnoj nagodbi Vlada shvaća da je pokušaj sa fondom jednostavno propao. Ministarstvo reagira izmjenama i o njima danas ovdje raspravljamo. Izmjene podrazumijevaju da će se sada sva sredstva nepravednog financijskog opterećenja univerzalne usluge isplaćivati iz državnog proračuna. Kako se radi o dozvoljenoj potpori državnoj potpori Ministarstvo financija daje suglasnost na predviđene iznose do 2016.godine iskazane u tablici, za 2014. 82 milijuna, 2015. 80milijuna i 400 tisuća, 2016. 80 milijuna 125 tisuća, ali tablica predviđa procjenu do 2018. 2017.imamo 83 milijuna i 427 tisuća, 2018. 78 milijuna 892 tisuće kuna. Zašto nema suglasnosti Ministarstva financija? Jednostavno jer ih ne može ni biti s obzirom da donosimo proračun i trogodišnje projekcije. Međutim osigurana sredstva su manja i opet gotovo dvostruko u proračunu za 2015.i opet idemo modelom pokušaja i pogrešaka što ozbiljnost ovog zakona dovodi u pitanje. Za 2015.imamo procjenu od 80 milijuna 439 tisuća, a u proračunu planirano 41 milijun kuna. Za 2016.imamo iznose od 40 milijuna kuna. A onda tvrdnja, jedna dosta hrabra tvrdnja ako bude falilo da će se preraspodjelom unutar razdjela Ministarstva pomorstva i infrastrukture nadomiriti ostali iznos. To je jedan neozbiljan pristup rješavanju problema. Sugerira da bi ustvari mogli spomenuti onu čuvenu drži vodu dok majstori odu jer zaista ako znamo koliki nam je procijenjeni gubitak ako znamo što moramo nadomiriti čemu priča, ostavit ćemo pola pa ako bude falilo sada ćemo mi to krajem godine nešto skupljati. Mislim da je to zaista neozbiljno. Izmjena naziva agencije kao i neke druge manje izmjene članaka ne utječu bitno na područje usluga Hrvatskih pošta i ostalih pružatelja usluga. Kada govorimo o nekim aktualnim događajima koji utječu na pružanje usluga Hrvatskih pošta valja spomenuti da je 27.ožujka 2015. Europska komisija po prvi puta službeno opomenula Hrvatsku i zaprijetila da će je prijaviti Europskom sudu pravde zbog kršenja Direktive o poštanskim uslugama. Problem je što Hrvatska pošta mora imati odvojeno troškovno računovodstvo kako bi se točno znalo što je univerzalna usluga na koju Hrvatske pošte prema zakonu ne moraju obračunavati PDV korisnicima svojih usluga a već sam rekao da je to redovna tržišna usluga na koju se plaća PDV na što su se očito žalili ostali operateri na području Republike Hrvatske. Što kaže Europska komisija, u službenoj opomeni tvrdi da ne postoje čvrsti dokazi o sustavu odvojenog troškovnog računovodstva i otvara se sumnja da Hrvatska pošta i neke tržišne usluge prikazuje kao univerzalnim te tako stječe direktnu tržišnu prednost nad konkurencijom koja za razliku od Hrvatskih pošta mora obračunavati PDV na svoje usluge. Europska komisija traži od regulatura HAKOM-a da boje radi svoj posao odnosno da podastre jasne dokaza da Hrvatska pošta ima sustav troškovnog razdvajanja. Ministarstvo i HAKOM pak tvrde drugačije. Tvrde da nije tako i da Hrvatska pošte i HAKOM posluju u skladu sa zakonom. Za nadati se nakon ove epizode je da Hrvatska zbog ovog neće završiti po prvi puta na Europskom sudu pravde. Čuli smo na saborsko odboru, predstavnik ministarstva tvrdi da ove izjave nemaju veze sa tom opomenom i da je onako upravo kako tvrde u ministarstvu i da je primjedba Europske komisije bezrazložna. Kada govorimo o stanju u Hrvatskim poštama u 2014. valja napomenuti, ukupni prihodi iznosili su milijardu i 582 milijuna kuna, gotovo 10,7% manje nego u 2013. Znači tržište je jednostavno svake godine sve manje a pošti smo kroz zakon dali mogućnost …/Govornik se ne razumije./… ima kažem na jednu uslugu monopol, povećao se opseg poslova, međutim, očito da pošta ne može iskoristiti prednosti koje su joj dane zakonom. Činjenica je da financijsku bilancu opterećuju i neki neuspješni projekti kao projekt EVO TV s kojima se uprava hvali, međutim, činjenica je da i taj projekt donosi gubitke. Broj zaposlenih je sve manji. Smanjili su se troškovi osoblja za gotovo 200 milijuna kuna što znači da je u 2014. došlo do pada troškova osoblja zbog toga što je snižena osnovna bruto plaća i dodaci za topli obrok, godine staža, te su ukinuta određena prava poput regresa za godišnji, prigodnih nagrada za Božić, Uskrs, jubilarne nagrade i Tvrdnjom da se slabije plaćenim radnicima sa sve manje radnika, sa smanjenom motivacijom, reorganizacijom u kojoj najbolji radnici koji su desetljećima u Hrvatskim poštama bivaju prebačeni na šaltere uvedeni u sustav potpuno novi ljudi, jednostavno dovodi do toga da pošta svoj posao više ne obavlja kvalitetno i na zadovoljstvo korisnika. Što god kažem govorili činjenica je da se dnevno prema HAKOM-u upućuju brojne primjedbe, da su mnogi, pogotovo vodeći ljudi koji su na najvećim, tj. najvećim pozicijama u poštama koji vode određene segmente poslovanja prisiljeni gotovo satima pisati određena izvješća na primjedbe primjedbe korisnika. Jer danas se dešava to da pošaljete brzojav koji bi trebao stići najmanje istog dana, najkasnije sljedećeg dana a dolazi sa nekoliko dana zakašnjenja i to postaje normalna pojava. Da ne govorimo o pismenim pošiljkama i svemu ostalom. Mislimo da pošta ipak, kažem, ne poštuje svoje preuzete obveze a onda se dešava to što o čemu sam govorio. Da bi poboljšala svoju financijsku bilancu Hrvatska pošta počela je prodavati svoju imovinu i to one najatraktivnije zgrade u kojima su se desetljećima, da ne kažem stoljećima obavljale dužnosti pošte. Zadnji primjer prodaja zgrade na Korzu u gradu Rijeci, prije toga ako se ne varam u Dubrovniku. Pitanje je možda dana hoćemo li prodati i glavnu zgradu ovdje u Jurišićevoj. Da li je to dobar poslovni potez? Da li je dobro da se pošta sada organizira u gradu Rijeci na više lokacija? U nekakvim da ne kažem lošim prostorima. Da li su to dobri poslovni potezi zbog čega imovina počinje smetati financijskoj bilanci Hrvatskih pošta? Činjenica je kažem da da se u Hrvatskoj pošti gomilaju stručne službe, da menadžment ima jako dobra primanja, da su se smanjile plaće, da jednostavno poštar onaj koji donosi pošiljku u kuću, u stan, sa plaćom od 3000 kuna ako se ne varam, 3200 jednostavno ga je teško više i pronaći u primorju, posebno dolje u Dubrovniku, jednostavno ljudi ili pokušaju nakon mjesec dana odustaju i imamo tu situaciju koju imamo. Nismo u stanju više raditi ono što smo nekada radili normalno, donijeti pismo sa točke A do točke B a da to ne izaziva određene probleme iako su kažem cijene sasvim pristojne i trebalo bi naći načina da to funkcionira. Znači da zaključim, usprkos pozitivnim mogućnostima koje je izmijenjeni zakon iz 2013. dao Hrvatskim poštama očito da te iste pošte imaju problem u funkcioniranju. I pribjeglo se, kažem prodaji imovine. Na nekim dijelovima pošte, jednostavno posebno zgradama u kojima se pošta uredno obavljala, tj. poštanska djelatnost se uredno obavljala, vidimo sadašnje situacije koje jednostavno dovode do apsurda. Otvaraju se i možebitne afere jer imamo činjenicu da se kažem zgrada u Rijeci prodala za nekakvih 5,5 milijuna eura ako sam dobro to ispratio, a da je bilo ponuda koje su bile i nešto veće a onda se sve svelo na to da li je javni natječaj proveden kako treba, da li je model bio najbolji itd.. Zašto se odreklo mogućnosti nekakvih 3,5 milijuna kuna viša ako je bilo interesa, itd., Mislimo da ovaj zakon pokazuje da Vlada jednostavno od godine do godine, od mjeseca do mjeseca misli nešto drugo i da ono što je mislila prije godinu dana danas više ne stoj tako i ova priča sa kompenzacijskim fondom. Zbog toga kažem mi u klubu HDZ-a biti ćemo suzdržani na ovaj prijedlog zakona. Hvala i vama poštovani kolega. Imamo replike. Poštovani zastupnik Ante Babić, prva replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Boriću, iako ste u uvodnom dijelu govorili o tome da su bile izmjene i dopune Zakona iz 2013. godine i tada se znalo za ovu direktivu iz '97. godine koja se mogla implementirati tada, danas ne bi morali po hitnom postupku donositi ove izmjene i dopune ovoga zakona. Ali ste u prvoj rečenici govorili zapravo o sveopćoj situaciji u Hrvatskim poštama od dolaska ove Vlade i sjećam se vrlo dobro naših rasprava od prije dvije godine i o ulozi pošta zapravo kao institucije koja je na području cijele Republike Hrvatske imala sigurno najrazgranatiju mrežu koja je zapravo mogla pomoći i doprinijeti našim građanima u realizaciji mnogih poslova. Koliko čujem od prije dan ili dva informaciju Hrvatske će pošte sada vršiti očitavanje plina po kućanstvima u Gradu Zagrebu, ali i tada smo govorili da su Hrvatske pošte mogle niz usluga, ne samo očitovanje plina već i vodomjera, električnih brojila, kao i svih onih usluga nekvarljive robe i usluga za građane vršiti u svim svojim poslovnicama. Posebno je to bitno u krajevima recimo iz kojih ja dolazim, iz Imotske krajine gdje su pošte pružale usluge građanima, bile su im dostupne što danas nažalost više nisu, gase se i nema ih, a manje se govori o upravljačkoj strukturi Hrvatskih pošta o čemu ste se vi malo dotakli. A također mislim da ta upravljačka struktura nije iskoristila mogućnosti koje je mogla, a mogla je. Bilo bi to puno bolje za Hrvatske pošte koje to nisu iskoristile, a na korist svih hrvatskih građana i danas se ne bi morale naći u situaciji da rade određene stvari koje im pogoduje država samim monopolom. Loša je situacija ako sam dobro primijetio ste rekli da je Europska unija rekla da Hrvatske pošte zapravo naplaćuju određene usluge koje nisu iz ovog univerzalnog paketa što bi bilo šteta za poštu, a šteta bi bila ukoliko bi pošta morala plaćati u ovoj situaciji takve penale. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Kolega, spomenuli ste hitne dopune. Evo uvaženi zamjenik ministra je u zadnjem dijelu govorio da donosimo po hitnom postupku jer po zakonu do 1.7. se mora iskazati ovaj dio nedostajućih sredstava za nepravednog financijskog opterećenja davatelju univerzalne usluge, znači Hrvatskih pošta. I mi umjesto da danas to raspravljamo prije glasovanja i da na neki način možda i pokušamo donijeti zakon odmah pa da to dođe na objavu i da se sve to dogodi, evo mi raspravljamo nakon glasovanja, sljedeći tjedan nemamo Sabora i dolazimo u jedan svojevrsni cajtnot i naravno onda se prilagođavaju članci zakona tome kako će Sabor izglasati ovaj zakon. Sasvim nepotrebno. Bilo je vremena, bilo je načina i moglo se o tome razmišljati. Kad govorimo o modelu pokušaja i pogrešaka o kojem ste govorili, mi smo imali priču sa zdravstvenim doprinosom, onu čuvenu priču, idemo pomoći gospodarstvu Hrvatske, smanjimo ga sa 15 na 13%. Trajalo je to godinu dana i onda vratimo sa 13 na 15%. Ovo vam je ista situacija. Mi ćemo s kompenzacijskim fondom riješiti jedan dio, veliki dio sredstava, nedostajućih sredstava za financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge i onda nakon godinu dana shvatimo da od toga nema ništa, a da su u međuvremenu zbog nekih obveza i neki drugi operateri završili u predstečajnoj nagodbi upravo … što su morali nešto platiti. I sada ćemo mi to sve napraviti iz državnog proračuna, a onda to isplaniramo do 2018. godine i stavimo godišnje najmanje 80 milijuna kuna, ali u proračunu piše 40, znači samo pola. Znači to je jedna poruka pa netko sljedeći tko dođe pa nek on to lijepo nadomiri i nek on to riješi, a mi ćemo ovu izbornu godinu nekako dovesti do kraja. Sasvim neozbiljno. Mislim ako je trebalo 80, ako je procjena 80, onda u proračunu mora biti 80 u danu donošenja proračuna. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegica zastupnica Nadica Jelaš, replika. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Dakle kolega Borić, ja bih htjela vas razumjeti ali ne mogu. Dakle vi ste u svojoj raspravi rekli da niz projekata u Hrvatskoj pošti iskazuje negativne rezultate. Naveli ste primjer EVO TV-a, EVO TV-a, dakle ukupni prihodi su praktički iz razdoblja u razdoblje sve manji jer je konkurencija poštanskim uslugama sve veća i veća od strane naravno drugih operatora u Hrvatskoj. S druge strane dakle iskazujete nezadovoljstvo što se zaposlenicima uskraćuje kako ste vi rekli …, što se smanjuju plaće itd. Pa odakle da se održi ista razina i plaća i odakle da se isplaćuje taj … kada ste konstatirali da su prihodi iz razdoblje u razdoblje sve manji. S druge strane, izražavate i nezadovoljstvo prodajom nekretnina pošte. Eto navodili ste primjer upravne zgrade u Rijeci i još neke primjere. Dakle te nekretnine su zapravo ogromni mrtvi kapitali, dakle treba obračunavati amortizaciju, troškovi praktički se stalno povećavaju, a ponavljam prihoda nema. Dakle potezi koje uprava povlači po meni u ovome su trenutku racionalni. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Poštovana kolegice Jelaš, potezi koje povlači uprava Hrvatske pošte u ovom trenutku po meni nisu racionalni i kad dođemo do te situacije da prodajemo ono zadnje što nam je ostalo, a to je imovina onda već otprilike osjećamo što se događa jer ta imovina nije se prodavala 25 godina, počela se prodavati prošle i ove godine i najedanput je postala trošak. Ne znam kakvi su ugovori i gdje će Hrvatska pošta recimo u Rijeci sada biti, hoće li i dalje biti možda u najmu te zgrade koju je prodala. Vjerojatno možda i da, ja ne znam, nisam uspio saznati informaciju. Znači prodamo pa ću ući u najam jer mi je to jeftinije. Amortizaciju su i oni iskazivali kroz svoju bilancu i ona nije mala, vjerojatno je i doprinosila nekakvom rezultatu. Svi znamo kako amortizacija može doprinijeti financijskom rezultatu. Mi govorimo o neuspješnim projektima, mi znamo za interne protokol televizije, znamo tko je najuspješniji na tom tržištu, imamo izvješća HAKOM-a svake godine i činjenica je da EVO TV nije uspio ostvariti ostvariti ono za što je bio zamišljen, a da se silni resursi troše na to, a imamo problem u dostavi pisma građanima. Dao sam primjere gdje imate dnevno tužibabe, baš tužibabe na taj dio da pošaljete brzojav danas a dođe za četiri ili pet dana kod onoga kome je poslan što ne bi se smjelo desiti. Pitajte građane, sami govore. Ne izmišljamo, slušamo, osluškujemo što ljudi govore. Ne govorim o običnom pismu. Znamo kolika je zakonska odredba, za koliko dana mora stići pismo na Rab ili na Premudu ili negdje u neki zabačeni dio Republike Hrvatske, neki izdvojeni hajmo reći. Ali činjenica je da je pošta dobila kroz izmjene zakona koji smo svi tada podržali jedan dobar alat, univerzalnu uslugu. Činjenica je da je bio pokušaj da se nešto riješi kompenzacijskim fondom i da smo pogriješili. Sada idemo sve iz državnog proračuna. Ali onda kad napišemo u državnom proračunu da nešto treba biti 80, onda ne možemo napisati da je dovoljno 40. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Socijaldemokratske partije i poštovani zastupnik Damir Rilje. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja ne znam odakle početi. Ja u svakom slučaju moram reći da ja mislim da je Hrvatska pošta kao jedna državna institucija izuzetno važna i ja bih želio da ona uspije i nije mi krivo šta god se učinilo i šta god će se učiniti za Hrvatsku poštu. Problem je samo u tome kako će ona osigurati svoje efikasno funkcioniranje za ono što joj je država, odnosno državna tijela što su joj udijelila, poklonila ili povjerila kako bi ona što bolje upravljala na dobrobit i funkcioniranja same tvrtke, ali isto tako i pružanja usluge građanima RH. S tim u svezi ja sad ne znam da li pričati o Hrvatskoj pošti jer je ona temeljni nositelj zapravo univerzalne usluge kao davatelj univerzalne usluge čija bi se kakvoća pružanja trebala propitivati svakih 5 godina i produžavati u onih 15 godina što je kolega Borić rekao. I da li će ona i da li ona sada u ovom trenutku udovoljava tome. Ako ne, treba joj pružit takvu prigodu. Jer gledajte, ja ne mogu zaboravit ni kad smo razgovarali 2013. godine kad su bile izmjene i dopune Zakona o pošti, dakle pred samu liberalizaciju poštanskih usluga nije baš bilo jednostavno niti je pošta ušla, niti se prije toga ako se sjetimo famozne zamjenske poštanske usluge zapravo priča događala jednostavno. I tad smo govorili da kompenzacijski fond doduše nije rješenje, ali da će se s tim kao probati. No, činjenica je da se i sada u ovom dijelu priče isto tako velika većina nedostatka, dakle nepravednog opterećenja isfinanciralo iz državnog proračuna. I to je normalno. Samo je meni onda žao što mi nikad nismo raspravljali odvojeno o stanju u Hrvatskoj pošti kao strukturnoj državnoj organizaciji. Što se i na koji način tamo događa? Ja se sjećam kad se pošta bavila zapravo pismima, paketima i novčarskim uslugama na koji god način to bilo. O.k. U jednom trenutku je postala i Hrvatska poštanska banka, ali to ne znači da ne mora postojati i štedionica, no ako su imale i druge europske zemlje i kasnije, imaju je i dan danas. Možda, ja ne znam. Ali evo mislim da je vrijedno o tome razgovarati, dakle prirodnije nego možda nekakvi drugi paketi paketi ovdje spomenuti evo TV. A isto tako, ne znam prodaja osiguranja i sličnih stvari o.k., zašto ne. Pustimo upravi da ponudi nešto na tržištu što može, ali ona osnova radi koje postoji i radi kojeg je od interesa Hrvatska pošta je zapravo pružanje univerzalnih usluga. I zbog toga je oslobođena univerzalna usluga u Zakonu o PDV-u i zbog toga je dozvoljeno upravo tim zakonom mogućnost da se daju, odnosno ovim zakonom da se daju popusti na i univerzalne usluge. E sad je pitanje koliko smo u tom kontekstu mi slobodni, slobodni, odnosno koliko je moguće da to tržište funkcionira. Sad bi tu morala odgovarajuća nadležna agencija, nekadašnji HAKOM, a sadašnja Mrežna agencija imat ono što se kaže vagu i bit dobar regulator. I da se ja malo vratim na ovaj zakon, ja zapravo moram reći nešto o zakonu. Evo klub SDP-a podržava izmjene i dopune ovog zakona, jer zapravo drukčije i ne bi bilo moguće. I ja sam za to osobno jer moramo pošti ponuditi, ali pošti koja bi trebala onda zadržati svu moguću tehnologiju i posložit svu moguću tehnologiju na način da odgovori izazovima vremena i zahtjevima građana. I evo ukratko ovim izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama se predlaže, dakle mijenja se naziv regulatorne agencije kao Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. To znamo i iz onih drugih zakona, iz transformacije koja se dogodila. Dakle, mi smo 2013. zadnje izvješće HAKOM-a imali samo za telekomunikacijske i za poštansko, za tržište poštanskih usluga. Utvrđuje se izrijekom da se računi za komunalne usluge i drugi računi i financijska izvješća ne smatraju više izravnom poštom. Određuje se da je konsolidator pravna ili fizička osoba koja nije istodobno davatelj poštanskih usluga, a slijedom ugovora prikuplja poštanske pošiljke od pošiljatelja predaje i predaje davatelju poštanskih usluga. Određuje se da prijava od strane pravne ili fizičke osobe se podnosi agenciji u svrhu obavljanja zamjenskih poštanskih usluga i ostalih poštanskih usluga. U smislu donošenja Odluke o utvrđivanju neto troška koji predstavlja nepravedno opterećenje za davatelje univerzalne usluge se sada predlaže nadoknađivati iz državnog proračuna. U tekstu odredbi zakona određuje se "davatelja univerzalne usluge" zamijeniti riječima "davatelja poštanskih usluga". U odgovarajućim člancima nomotehnički se uređuje obveza knjigovodstvenog razdvajanja prihoda od zamjenskih poštanskih usluga i ostalih poštanskih usluga. Utvrđuje se obveza utvrđivanja neto troška od strane nadležne agencije i izbacuje se odredba o kompenzacijskom fondu i određuje se da se ta sredstva isplaćuju iz sredstava državnog proračuna RH na zahtjev davatelja, a po odluci agencije. Produljuje se vrijeme za mjesec dana, to smo evo i maloprije čuli, u kojem davatelj univerzalnih usluga može podnijeti zahtjev nadležnoj agenciji za ostvarivanjem prava na nadoknadu nepravednog financijskog opterećenja u tekućoj godini za prethodnu godinu i on je sada 31. srpanj tekuće godine Brišu se članci sa odredbama važećeg zakona koji su propisivali kompenzacijski fond a koji se sada ukida kao institut za nadoknadu financiranja neto troška kao nepravednog opterećenja uzrokovanog obvezom obavljanja univerzalne usluge na području čitave RH. Kao i sam temeljni Zakon o poštanskim uslugama tako i ove izmjene i dopune su utemeljene na direktivama EU parlamenta i Vijeća, o njima smo već i raspravljali. sve EU dokumente važno je napomenuti da i sam temeljni Zakon o poštanskim uslugama iz 2012. te njegove dopune i izmjene iz 2013. godine zapravo predstavljaju usklađivanje sa poštanskom direktivom koja je dva puta mijenjana i dopunjavana i poznata je kao 3. poštanska direktiva. Nebitno je da vam sad navodim njezine oznake. U članku 7. uređeno je financiranje univerzalne usluge koju čini skup poštanskih usluga odgovarajuće kakvoće, i ovo je važno, dostupnih po pristupačnim cijenama, i ovo je važno, svim korisnicima poštanskih usluga na području RH. Odredbe stavka 3., direktiva je prenesena u članak 48. Zakona o poštanskim uslugama i u njoj je propisan način nadoknade neto troška kada obaveza obavljanja univerzalne usluge davatelj univerzalne usluge stvori nepravedno financijsko opterećenje. Dakle, najvažnija izmjena ovog zakona, obzirom da je slijedom odredbi Zakona o poštanskim uslugama iz članka 47. Hrvatska pošta određena za davatelja univerzalnih usluga za razdoblje od 15 godina kako sam maloprije rekao bilo je uređeno financiranje obveze iz sredstava kompenzacijskog fonda pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, a prihode kojih čine doprinosi davatelja poštanskih usluga utvrđeni odlukom agencije kojom se utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge. U slučaju da iznosi doprinosa davatelja zamjenskih poštanskih usluga i iznos doprinosa davatelja univerzalne usluge nisu dostatni za podmirenje cjelokupne obaveze financiranja nepravednog financijskog opterećenja preostali nepodmireni iznos nepravednog financijskog opterećenja podmiruje se iz sredstava Državnog proračuna RH u skladu s pravilima o državnim potporama. I to je otprilike izgledalo evo u ovakvom obliku financiranja, da se taj način nije pokazao ni približno dostatnim, a predstavljao je za davatelje zamjenskih poštanskih usluga financijski problem. A što se vidi iz podataka za 2013. godinu da je od ukupno nedostajućih sredstava troška od 94 milijuna nadoknađeno od svih davatelja 4,6 milijuna i naravno sam pružatelj usluga je uplatio 2 milijuna kuna. Dakle, proizlazi da se iz državnog proračuna moralo nadoknaditi 93% sredstava odnosno 87,7 milijuna kuna. Važno je napomenuti da je člankom 40. važećeg zakona obveza osigurati kakvoću obavljanja univerzalnih usluga a člankom 45. i 46. se uređuju načela za utvrđivanje cijena i tržišna načela kod formiranja cijena. Osim ovih potpora, dakle kao što smo već rekli, davatelj univerzalne usluge oslobođen je PDV-a obzirom da se na univerzalne poštanske usluge ne zaračunava PDV sukladno Zakonu o PDV-u što je bitan čimbenik kod formiranja cijena na poštanskom tržištu. Dakle, starta na tržište pod drugačijim uvjetima. Važno je ovom prigodom napomenuti da je davatelj univerzalne usluge obavezan osigurati svim korisnicima najmanje 5 radnih dana u tjednu, 1 prijem poštanske pošiljke, 1 uručenje poštanske pošiljke na kućnu adresu ili u poslovne prostorije svake fizičke ili pravne osobe. Izuzeće za ove odredbe mogu postojati samo u izvanrednim posebnim ili nedostupnim okolnostima i uvjetima i tad ih propisuje, odnosno utvrđuje agencija. Također, mjerila i kriteriji koje mora ispunjavati poštanska mreža davatelja univerzalne usluge vodeći računa o gustoći naseljenosti i pokrivenosti područja i stvarnim potrebama korisnika te posebnim zemljopisnim uvjetima i drugim okolnostima obavljanja usluga propisuje se Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge koji donosi vijeće agencije. Iznimke takvih odredbi obvezuju agenciju da izvijesti komisiju i sva nadležna regulatorna tijela za poštanske usluge država članica EU. Kolegice i kolege poštansko tržište kod nas je teško oko milijardu i 800 milijuna kuna po podacima iz 2013. godine. To će se vjerojatno vrtjeti i u 2014. otprilike tako. Poštanske usluge odnose oko milijardu i 200 milijuna kuna, a razlika ide na ostale usluge, negdje oko 600 milijuna kuna, 600 do 700. Udio univerzalnih usluga u poštanskim uslugama iznosi oko 800 milijuna kuna za 2013. godinu. 10 milijuna gore, dolje ja prema podacima iz HAKOM-a evo to je otprilike tako. Dakle, slijedom navedenog velika odgovornost za pravilnim pružanjem usluga stoji na agenciji, Hrvatskoj pošti kao ovlaštenom davatelju univerzalnih usluga i ostalim nadležnim državnim tijelima. Ovdje je još važno istaknuti, obzirom da imam još malo vremena, da Hrvatska pošta kao davatelj univerzalnih usluga ima pravo i obavezu osigurati efikasnost obavljanja univerzalnih usluga sukladno propisanim zakonskim uvjetima. To mora biti prioritet u poslovanju i potrebno je da osigura funkcionalnu organizaciju i sve resurse, ljudske, nekretninske i tehnološke procese kako bi te poslove efikasno obavljala. Drugim riječima, nužno je osigurati tehnološko jedinstvo, organizacijsku efikasnost i ugradnju znanja kroz ljudske potencijale. Dakle, sačuvati tehnologe i tehnološko jedinstvo i omogućiti zapravo domaćinsko ponašanje i sukus bavljenja poslom. Ja ne kažem da to Hrvatska pošta sad ne radi ali naravno na tržištu u ovim datim okolnostima i u zadaći koju ima to je prioritet. Kako bi davatelj univerzalne usluge pridonio stabilnosti i učinkovitosti i pravilnom pružanju univerzalnih usluga poštanskog tržišta, dakle i vlastitom rentabilnom i ekonomičnom poslovanju morao bi se zapravo prilagoditi jednom prirođenom i normalnom pružanju usluga koje ovakvoj vrsti poduzeća odnosno tvrtke i djelatnosti koje obavlja i prilični. Što bi značilo da akcent zapravo treba biti na univerzalnim uslugama, na zamjenskim poštanskim uslugama, ostalim poštanskim uslugama za ono za što je ovlastila RH i zašto služi kao jedan, kao jedna infrastrukturna tvrtka u RH, a u RH, a onda naravno na tržištu da pruža i sve ostale, ostale vrste usluga koje joj mogu povećati poslovanje. da još jednom napomenem bilo bi jako lijepo kad bismo jedan put posebno mogli govoriti i imati na dnevnom redu izvješće o poslovanju Hrvatske pošte pa bismo mogli na neki drugačiji način više toga reći. Jer ovdje se zapravo radilo o zakonu, izmjenama zakona. Ja ih podržavam, odnosno klub SPD-a podržava izmjene i dopune ovog zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo repliku poštovane zastupnice Sunčane Glavak. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Rilje, po mom mišljenju kao što je rekao i kolega Borić govoreći u ime kluba govoreći u ime kluba HDZ-a izostale su temeljne analize procjene kao i mnogo puta dosada u mnogim zakonskim prijedlozima koji su nam dolazili na klupe. Međutim, zaintrigiralo me nešto drugo, govorili ste o nepotrebnim financijskim opterećenjima između ostalog. Pa me zanima što ćete reći na primjer koje se događa unutar naše države na relaciji Hrvatska pošta, odnosno država i Grad Prelog. Dakle, slučaj kada Hrvatska pošta, odnosno država ovršuje Grad Prelog dakle jedinicu lokalne samouprave umjesto da se to riješi na razini dogovora da se izbjegne nepotrebna birokracija, da se izbjegnu troškovi, sudske parnice, nepotrebna prepiska. Dakle mi smo doveli zapravo do apsurda nešto što se trebalo riješiti dogovorom. Govorim o tom slučaju već dvije godine i ja vjerujem da gospoda vrlo dobro znaju o čemu je riječ. Dakle je li normalno da država ovršuje grad za neki sitan iznos, da se vode sudske parnice, da se ovrha stavlja gradu zbog nečega što se trebalo i moralo po mom mišljenju riješiti unutar sustava? Dakle, tu su neke nedorečenosti, tu su propusti koji su učinjeni i zbog toga stalno govorimo kada se rade neki prijedlozi zakona tada dajmo sustavna rješenja, riješimo nepotrebno birokratiziranje a ne da sami unutar sebe zapravo šaljemo jedni drugima papire i na ovakav način dovodimo do apsurda zapravo stvari unutar samih sebe. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Rilje. unutar bilo kojeg sustava morali sami raditi neka slijepa crijeva da to tako kažem, nemojte me krivo shvatiti. Možda nije dobro, ali zapravo je to tako. Ja pamtim vremena, znate i u razvoju Hrvatske pošte, ali isto tako i u razvoju društva i nikad ne bi smjeli se trošiti na nepotrebnim stvarima. Činjenica jest da jako teško sad u ovom kontekstu govorit u malo vremena a puno stvari koje možete kazati jer činjenica je da je i sam sustav Hrvatske pošte prolazio kroz mnoge stvari kroz koje nije smio prolazit, a to tako u startu nije bilo znate. I zašto je on danas opterećen sa vrijednosnicama na zagrebačkoj burzi, zašto je opterećen razlikom u konsolidiranoj bilanci između dugoročnih i kratkoročnih potraživanja negativnom razlikom i dugoročni i kratkoročnih dugovanja? Kad to sve skupa odbijete to baš nije jednostavno, ali sad ja kažem u kontekstu zakona pričamo o davatelju. Mislim da treba ići sve jednostavnije i naravno uz dogovore. Sve skupa radilo se o lokalnoj upravi ili državnoj upravi zapravo je sve uprava i mora funkcionirati jer smo tu radi građana naravno svi zajedno. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Grubišić replika. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Slušao sam pozorno izlaganja i gospodin Rilje je rekao na kraju da je dobro da postoji konsenzus o onome što Hrvatska poštanska, Hrvatska pošta radi ali da bi trebalo i proširiti možda djelokrug rada. A u izvješću gospodina Antišića nisam zapazio da bi trebalo proširiti neke djelatnosti na Hrvatsku poštu jer u ovoj situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi mi nemao banku koja bi bila u vlasti države. Hrvatska narodna banka nominalno to jest, ali smo mi druge banke dali i prodali drugim bankama tzv. majkama koje su izvan Hrvatske. I bilo bi dobro na infrastrukturu pošte koja ima svoje urede u svim mjestima da Hrvatska pošta preuzme odgovornost i za bankarski sustav u Hrvatskoj i da se pozove građane da svoje pologe stavljaju u tu banku koja bi onda mogla financirati različite projekte od koristi za RH. Hvala lijepo.

ali Hrvatske pošte i polupoštanskim uredima vi možete obaviti transakcije odnosno možete obaviti novčarske usluge. međutim sustav koji sam ja spomenuo je nešto malo drugačiji, to vam je nešto poput onoga ako se sjećate … kase ili poštanska štedionica pa je mogla biti hrvatski. To je sasma nešto drugo i služi za financiranje samih sustava odnosno za ono što će odrediti državna tijela, nadležna tijela RH. Drugim riječima, ja vas razumijem što ste htjeli ja se s vama načelno slažem, ali sada možete dobiti novčarske usluge, ali za odgovarajući proviziju poštanski uredi i Hrvatske pošte rade za druge. Onako su imali vlastiti sustav unutar sustav unutar svog sustava jedan dio novčarskog sustava koji se zvao poštanska štedionica. Iza toga u RH toga više nije bilo, tada se odlučilo ići prema Hrvatskoj poštanskoj banci, no u nekim drugim državama poput Njemačke Njemačke koja sada također više nema i odustala je od poštanske štedionice postojale su u nekim trećim državama, također postoje ja ne kažem. Meni je prirođenije da se poštanski uredi takvim vrstama poslovanja, ali isto tako u u ostatku vremena nakon svojih prioriteta za što je država dala mandat i mogućnosti i ovlasti da posluje da se bavi i nekim drugim pružanja usluga nekih drugi usluga na tržištu gdje može konkurirati i što bi bilo prirođeno za ovakvu vrstu … U ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Nada Turina-Đurić. Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja ću malo diskutirati šire isto kao i kolege o ovoj temi nego što je tema kao takva danas na dnevnom redu. Naravno da će klub HNS-a podržati ovaj prijedlog iako on suštinski je u biti ista obaveza države kao što je bila i prije i sada ima samo što zakonski ju moramo regulirati. Ono što je problem je problem da očito to cijelo tržište poštanskih usluga kako smo ga zamišljali mi prijedlogom onog prethodnog zakona, a ne funkcionira odnosno da mi nemamo tržište jer da imamo tržište onda bi svake godine ovaj iznos koji bi država trebala dati Hrvatskoj pošti za univerzalnu uslugu bio sve manji i manji, a Kompenzacijski fond veći i veći. sada se ja pitam mi smo u nekoliko navrata donosili određene zakone ovdje i ja se sjećam da je HNS imao određene primjedbe baš u tom pravcu da li činimo ispravno sasvim kada štitimo poštu, kada štitimo poštu, da li smo bili na pravom tragu. Za nas su zaposleni u pošteni za HNS zaposleni u pošti, zaposleni u nekim drugim privatnim tvrtkama koji se bave ovom uslugom zaposleni građani ove države i ne pravimo tu razliku u tom smislu da bi trebalo neke koji rade u državnoj tvrtki zaštititi u odnosu na neke koji rade u privatnim tvrtkama. Činjenica je da ustvari mi u ovom trenutku imamo situaciju da jedan dobar dio operatera koji pružaju ove ostale usluge, zamjenske usluge da je u velikim financijskim problemima, da smo ih opteretili odnosno da smo prihvatili te direktive koje očito negdje drugdje funkcioniraju bolje jer je tržište kao takvo bolje gospodarstva su bolja. Međutim doveli smo ih u situaciju da je neizdrživo im opstati i neke od njih su u predstečajnoj nagodbi, neke od njih su se i ugasile i mi nemamo tržište, ali nemamo što je žalosno ni kvalitetnu poštu. I to je ogroman problem. I mislim da ove odluke u kojima mi kažemo da ćemo u narednih ne znam koliko godina davati 80 milijuna kuna nisu baš sasvim ispravne i na tragu toga da je Hrvatska zemlja koja poštuje tržišne principe. Bez obzira što se radi o jednoj specifično naravno infrastrukturnoj tvrtki, zato jeste vi zaduženi za nju, ali niti ona funkcionira očito financijski kako treba niti su oni koji koriste usluge, to su građani ove države s njom zadovoljni. Prema tome, mislim da je možda krajnje vrijeme da se ozbiljno razgovara o tome što će se dalje događati i na koji način će raditi Hrvatska pošta na našem tržištu. Mislim da ako išta može ispraviti to je stav naš liberala moram priznati iako će vjerojatno to mnogi shvatiti kao herezu i kolege sa ljevice i kolege sa desnice uvjetno rečeno. Ako išta može ispraviti ovakve loše situacije onda je tržište, ono je nažalost nemilosrdno. A u onom dijelu u kojem treba zadržati ono što naši građani trebaju, a to je da dobiju na Premudi ili ne znam na nekom otoku ili u nekom Gorskom kotaru gdje se ne može baš doći tako jednostavno pogotovo ne zimi da to država plati. Ja se slažem, međutim nisam sigurna da to košta ovoliko koliko košta na ovaj način. I da li se iza ove cijele priče kriju možda i neki drugi gubici ove velike tvrtke, a ne samo ova razlika koja je prikazana. Evo ja sam htjela otvoriti teme, znala sam da će se dignuti replike na ovo što sam rekla, međutim mislim da je problem puno dublji od ovoga što danas ustvari moramo odlučiti jer inače dovodimo u pitanje funkcioniranje cijelog tog sustava a i naravno sukobe sa Europskom komisijom što nam najmanje treba tako da će HNS to naravno podržati. mišljenja samo da o takvoj tvrtki i ovom načinu kako se sada radi jer iz ovoga je vidljivo da tu stvari definitivno ne štimaju i da to tržište nije dobro uređeno, da smo uništili druge operatere i nisam sigurna da smo sa time napravili uslugu Hrvatskoj pošti. Prometi padaju, financijski pokazatelji nisu dobri, kao što ste rekli ljudi imaju sve manje plaća u tim Hrvatskim poštama, ne dobivaju više regrese, prema tome mislim da treba ozbiljno razgovarati o tome kuda ide cijeli taj sustav tog tržišta a posebno naravno Hrvatska pošta. Hvala lijepa.

da nije baš samo riječ o tome. Naime prije jedno 10-ak i više godina a to je stalna boljka, recimo Ministarstvo pravosuđa je trošilo a možete zamisliti još kada je bilo u sastavu i lokalna samouprave i uprava, trošilo gotovo jednu četvrtinu, tu su zgrade, plaće svih sudaca, službenika, sve što postoji jednu četvrtinu na dostavu. A dostave su bile neuredne, nekvalitetne i ne po propisu i po zakonu. Naime Zakon o kaznenom postupku, zakon o parničnom postupku, ma cijelo jedno poglavlje koje se tiče same dostave kako se ta dostava rješava. što smo mi već onda pokušali napraviti, liberalizirati i otvoriti. A znate koji su rezultati? Ispočetka je čak bilo nešto brže i kvalitetnije, na kraju rezultati jednog i drugog, dakle države, pošte i privatnika bio je isti. To jest nezadovoljavajući. Prema tome može i država dobro poslovati može i privatnik loše i prekinimo više s time. Ima primjera i u svijetu i kod nas odličnih državnih tvrtki i odličnih ljudi koji tamo rade i upravljaju i loših privatnih tvrtki koje svako malo kucaju na vrata države u ovom ili onom obliku zahtijevajući da se njihov nerad i izvlačenje iz tvrtki

Kolegice nije to problem. Problem je taj da smo se mi odlučili za tržište, da smo ušli u Europsku uniju, da smo prihvatili određene direktive. Mi smo pokušali, mi smo pokušali, ipak moramo biti tu iskreni, u okviru direktive i u okviru pravila igre favorizirati Hrvatske pošte. I to je sve u redu. Međutim, ni u toj situaciji iako smo ugrozili sa time naravno opstanak privatnih operatera što je sasvim sada vidljivo jer taj kompenzacijski fond ukidamo jer jednostavno oni ne uplaćuju jer de facto ne postoje i nemamo tržište. Ali nam unatoč tome ta ista Hrvatska pošta ne funkcionira dobro odnosno ne izvršava svoju uslugu onako kao što mi kao građani očekujemo što ste vi rekli šta je u dostavi u sudstvu se događalo. Prema tome ja sam samo otvorila problem, ne možemo braniti ono što nije dobro. Moramo učiniti sve da bude bolje jer ćemo onda, čujte onda možemo odlučiti da ćemo cijeli proračun dati razno raznim državnim tvrtkama da s njime raspolažu. Ako me shvaćate. Jakša (Novi val)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra. Još imam određene informacije da zbog racionalnog poslovanja Hrvatska pošta namjerava ukinuti određene urede. Mislim da to ne bi bilo u redu spram onih krajeva i prostora recimo konkretno otok Lastovo s obzirom da imam tu jedno životno iskustvo i znam koliko za te ljude znači tako jedan ured. Stoga ne bi bila replika nego više sugestija i zamolba naših udaljenih tih otoka i iz Dalmatinske zagore recimo iz krajeva iz kojih dolazim da pod bilo koju cijenu da zaista ti uredi ostanu kao što su i do sada kako bi ti ljudi dobivali kakve takve usluge. Evo, hvala lijepa. Damir (SDP)** Poštovana potpredsjednice. Uvažena kolegice Nado, evo vi ste rekli a i o tome smo razgovarali X puta na Odboru kojem ste vi šef a ja član, činjenica jeste da je tržište regulator, to je točno. Ali gledajte 2013. smo ušli u liberalizaciju, da ne pričamo kako. Ja se još sjećam, gledao sam doduše tada na televiziji, tadašnjeg državnog tajnika kako je i ondašnje zamjenske poštanske usluge inauguriranje i priču o velikim korisnicima i neću to tako kazati, ružna je riječ ali ne znam kako je zamijeniti, zapravo ovladavanju odnosno otimanju velikih korisnika. Ako je korektna tržišna priča sa korektnim cijenama onda je to u redu. Ovo je 2015. godina i sami ste se složili i s vama se također slažem da treba pružiti mogućnost. Nisam ni ja za to da se svima daje ali postoje i tvrtke, pošta se koliko toliko financira od svojih, pružanjem svojih usluga. Imate tvrtke koje se puno više financiraju iz državnog proračuna ali to nije opravdanje. Ja sam htio, tako možda malo u obranu Hrvatske pošte, međutim, moram reći da je godišnji rast u Europskoj uniji negdje između 1 i 2%, ne možemo tu očekivati čuda ali možemo očekivati jednu korektnu uslugu sukladno uvjetima za obavljanje onoga što je važno a to su univerzalne poštanske usluge a onda iza toga i ostale poštanske usluge. Što se tiče onoga čime bismo se morali zabavit, ponovo se vraćam na ono pitanje čime se zapravo Hrvatska pošta bavi, ali čime se bave i ostali i zbog čega su propali kad su tako uspješni bili prije same liberalizacije.

jer ako netko poznaje funkcioniranje pošte u našem Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu, to ste vi i ja bih se složila sa svime što ste rekli. Ono što bi i vi i ja i svi mi htjeli je da naša Hrvatska pošta bude uspješna tvrtka koja se minimalno oslanja na proračun, a s kojom su naši građani zadovoljni i to je bila intencija i moja na neki način možda provokativna rasprava danas u ime ime kluba HNS-a, a ne bilo kakav napad na Hrvatsku poštu. Dapače, potpuno obrnuto. Hvala.